**Šeks, Vladimir (HDZ)** Sada bih predložio da tri Konačna prijedloga Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama i Zakon o boravišnoj pristojbi provedemo objedinjenu raspravu.

P.Z.E.-ovi su sve, hitni je postupak. Amandmane do kraja rasprave koji su proveli Odbori za zakonodavstvo, Europske integracije, turizam. Predstavnik predlagatelja, ministar turizma Damir Bajs će dodatno obrazložiti prijedloge. Izvolite ministre. Hvala gospodine predsjedavajući. Pozdrav svim saborskim zastupnicima. Evo ja ću ukratko izložiti postulate koji su nas vodili pri izradi Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i dva prateća Zakona o pristojbama i turističkoj članarini. Ono što bih prvo izrekao, jeste činjenica da Zakon o turističkim zajednicama i općenito ti svi zakoni potiču iz 1994. godine. Obzirom da je sada 2008. godina, potpuno je različno da u tih gotovo 15 godina, je trebalo napraviti promjene u jednom sistemu koji je iznimno bitan za hrvatski turizam. Naime, sustav turističkih zajednica i služi tome, da od lokalnog nivoa, pa do državnoga promiče i ja bih rekao i kontrolira i koordinira, ali suportira hrvatski turizam. Ono što ovdje posebno treba naglasiti, jeste da kada smo radili ovaj zakon, onda smo se poveli za činjenicom da naravno sve ono što je u tih 15 godina se promijenilo, moralo biti ugrađeno u nešto što će dalje poticati hrvatski turizam. Tri stvari su bile ključne. Prva stvar je bila ta da u ovom zakonu je moralo biti naznačeno da turistička zajednica dobiva novu funkciju. Novu funkciju koju do sada nije imala, a to je upravljanje turističkom destinacijom. To je jedna od onih crvenih niti koja nas je vodila pri izradi zakona. Druga stvar je bila da turističke zajednice moraju biti partneri u privatnom sektoru, da moraju ići na ujedinjenu promidžbu, da moraju jednostavno surađivati u unapređenju destinacije ali ne samo unapređenju destinacije nego i naglasio bih promidžbi svoje pojedine destinacije grada, općine ili županije ali naravno i ukupnosti same Hrvatske. I treća stvar koju bih istaknuo je bilo posebno naznačena jeste daljnja profesionalizacija sistema. Mi želimo dakle da u sustavu turističkih zajednica budu zastupljeni sve više profesionalaca na način da se zapravo kroz stručne ispite i druge način dižu standardi koji već sada su dosta visoki. Kada govorimo o upravljanju destinacijama kao jedna od promjena je posebno bitna naznačit ću da to mislimo ostvariti kroz niz zakonskih odrednica. Dakle, nama je cilj da turistička zajednica jedne općine ili grada kada je već osnovana dobije tu novu zadaću. Jedan od elemenata kojim smo se vodili jeste da ovdje također javni i privatni sektor moraju biti u suglasju. I stoga smo predložili nešto što inače dakle usuglašeno i sa novim zakonima koji se tiču sustava lokalne samouprave. Dakle, to su zakoni koji definiraju biranje gradonačelnika, načelnika i župana ali kroz taj sistem zakona mi smo ne imajući mogućnost da više imenujemo člana koji je do sada bio delegiran ispred poglavarstva kao predsjednik Hrvatske turističke zajednice stavili u tu funkciju to je župana, gradonačelnika i načelnika. Razlog je dvojak. Jedno je uskladba propisa a drugo je upravljanje destinacijama. Mi zapravo želimo da oni koji su izabrani od naroda, koji predstavljaju narod, koji imaju ja bih rekao ključne mehanizme i pologe da upravljaju destinacijom kroz niz drugih aktivnosti koje su zakonom dane ujedno imaju i pregled i usklađuju ja bih naglasio sve one napore da sama turistička zajednica radi na upravljanju turističkom destinacijom. To je nešto što mislimo mislimo da se samo po sebi razumije u svijetlu dakle onoga što struka ovog trenutka traži. Konkretno, mi želimo da jedan župan koji upravlja županijom bez poglavarstva ovog trenutka imajući mogućnost i obvezu …/Govornik se ne razumije./… da zapravo upravlja nizom potencijala i usklađuje zapravo sve napore na nivou primjerice županije, ujedno te napore objedini u samoj turističkoj zajednici i da promiče turizam i upravlja destinacijom da svi infrastrukturni i drugi projekti budu usklađeni sa potrebama turizma a da ga se to ne pretjerano opterećuje. Ono što također treba reći da bi taj cilj bio postignut trebala je druga stvar. Naime, sistem turističkih zajednica do sada je zapravo samo mogao promicati hrvatski turizam ili samu destinaciju a sada mi zapravo mičemo tu zabranu. Mi zapravo dozvoljavamo da turističke zajednice obavljaju i druge javne poslove koji nisu u kontradikciji sa konkurencijom u privatnom sektoru. Dakle, turističke zajednice ovog trenutka mogu upravljati destinacijom obavljajući i druge poslove koje će im predati općine, gradovi, županije koje su javnog tipa, koje su vezane za javno upravljanje ali uz tu ogradu da ne može biti konkurencije privatnom sektoru. To omogućuje turističkoj zajednici da ima poluge kojima će zapravo kroz dvojnost omogućiti da jednostavno usuglasi sa lokalnom politikom ali i sa onima koji će imati turistička vijeća a to su upravo oni ljudi koji čine sam turizam jer turističko vijeće se naravno dalje bira iz tvrtki koje u principu naravno se bave turizmom i vezane su za turizam. Druga stvar koju bih posebno naglasio jeste pitanje jednog novog odnosa vezanog uz činjenicu da želimo posebice u ovim situacijama, situacijama koje će biti izazovne za i hrvatsko gospodarstvo ali uvijek moramo reći i za hrvatski turizam, da je više nego ikada prije bitno jedno suglasje, jedan zajednički nastup privatnog i javnog sektora. I zbog toga mi želimo turističkim zajednicama i nižeg ranga čak od općinske, pa do gradske, pa županijske pa prema naravno glavnom uredu prebaciti i jednu potrebu, jedan ja bih rekao imperativ trenutka ali i budućnosti a to je da u svim svojim aktivnostima imaju niz konzultativnih ali i posebno bih naglasio obveznih odnosa i međuprivatnog sektora, tako da oni kroz ovaj način zapravo trebaju u vremenima koja su pred nama preuzeti i promidžbu na jedan noviji kvalitetniji način. To je ono što ja bih rekao je bila već dugo godina i zahtjev struke da se na takav način postavi na neki način sustav turističkih zajednica i mi mislimo iako …/Govornik se ne razumije./… mislim da time zapravo odgovaramo tim željama same struke ali i usklađujemo naš sistem sa sistemom koji postoji i u našim zemljama koje su nam konkurentne. Mi naravno smatramo također da u sistemu turističkih zajednica treba se raditi još na dopunskoj ja bih rekao profesionalizaciji unutar sistema. Dakle, mi uvodimo stručne ispite za sve djelatnike. Mi smatramo da postoji i treba riješiti pitanje eventualnog sukoba interesa. Naime, činjenica jeste da sustav turističkih zajednica je onaj sustav u kojem najbolji ljudi sa terena rade u turizmu na ja ja bih rekao provedbi ovako zahtjevnih zadaća. Ono što treba istaći da uz tu profesionalizaciju naravno mi želimo jednostavno dati i situaciju u kojoj onaj tko radi u javnom sektoru ne može i ne bi trebao konkurirati u privatnom sektoru i to je nešto što nas je vodilo pri odredbi koje smo ovdje sada naveli. Mi naravno kada gledamo taj sustav on će stupiti na snagu u smislu ovog zakona ako ga Sabor prihvati, provedbe od 1.1.2010. godine. On će stupiti odmah ali sve provedbene aktivnosti koje su prije toga a primjerice naravno izbor lokalnih čelnika pa nadalje onda konstituiranjem …/Govornik se ne razumije./… dijela tako da bi zapravo ovako jedan kompleksan sustav koji se sastoji od 330 turističkih zajednica raznih rangova imao jednu godinu vremena za uskladbu, prilagodbu i za ja bih rekao praćenje promjena unutar zakonskog okvira. Mi smo uvjereni da na ovakav način Hrvatska može odgovoriti kroz ovakvu državnu agenciju koja postoji i svagdje drugdje u svijetu i svim nama konkurentnim zemljama ne samo u okruženju nego i šire. Također se uvodi jedna uža i bliža koordinacija između Ministarstva turizma i glavnog ureda. Još želimo naglasiti značaj da kroz Ministarstvo turizma mi dajemo i znatna sredstva u promidžbu hrvatskog turizma. Oni naravno imaju i svoje vlastite izvore prihoda, ali kada država daje tolika sredstva naravno da je koordinacija pa i kontrola na svoj način potrebna, nužna i opravdana. sve u svrhu da objedinjuje proizvod a to je promidžba hrvatskog turizma bude ujednačen na svim tržištima koja su nama iznimno bitna. Naravno da u okviru ovoga zakona mi smo i izvršili sve one promjene koje su u zakonodavstvu se desile zadnjih 15-ak godina, ja ih neću pojedinačno nabrajati ali sigurno te stvari idu za time da sustav turističkih zajednica bude usklađen sa ukupnim pravnim sistemom Republike Hrvatske. Što se tiče drugog seta zakona, ja ću reći da u Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama zapravo se usklađuje sa nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dakle, sa pozitivnim zakonskim propisima utvrđuje se tko potpada pod se ne razumije./… se u turističke razrede, uvodi se kvalitetni i kvantitetni praktički kriterij i ono što je možda posebna novost, koja do sada nije bila. Iz općine i gradova koji ostvaruju bruto prihod manji od 200 tisuća kuna godišnje, članarine se ne raspoređuju kao do sada između glavnog ureda županije, …/Govornik se ne razumije./… i gradske nego se zapravo ostaje sve na lokalnoj zajednici, na u ovom slučaju u turističkoj zajednici općini grada i turističkoj zajednici županije. Razlog je jednostavan, mi želimo i na taj način podupirati one sredine koje imaju turističke zajednice, ali čiji prihod je nešto manji nego što bi mi željeli i na taj način praktički država ili glavni ured će imati prihod koji će biti manji ne toliko koliko bi bilo možda naznačeno da mijenja njihovu operativnost, ali tih nekoliko milijuna kuna …/Govornik se ne razumije./… će biti manje, ostati će više na lokalnim zajednicama koje imaju namjeru razvijati turizam. Što se tiče Zakona o boravišnoj pristojbi, moram reći naravno da on i dalje ostaje u osnovi onakav kakav jeste, mi uvodimo i nešto što je potpuna novina, nešto što se drugo traži, a to je zapravo, ja bih rekao kvalitetna, jednostavna, ali i učinkovita naplata boravišne pristojbe i u nautičkom turizmu, kroz dakle, sistem vinjeta gdje turiste koji dođu na taj način u Hrvatsku, a nautički turizam je svake godine sve važniji za ukupni hrvatski turizam. Dakle, s jedne strane ne opterećuje svakodnevnim plaćanjem boravišne pristojbe, a s druge strane je jednostavan i učinkovit za naplatu. Tako da kada govorimo o tome, onda govorimo zapravo o situaciji kada iz toga sistema jednostavno možemo očekivati veće prihode od onih koji, a njima ćemo dati zapravo manja opterećenja u smislu svakodnevnog plaćanja turističke boravišne pristojbe. Međutim, isto tako, naglasio bih jednu drugu novinu koja je jednaka dakle, kao i u novini od članarina a to je da do 200 tisuća praktički se mijenjaju omjeri sredstava i da se zapravo podupiru one manje turističke zajednice, ili možda možemo reći one turističke zajednice koje su sa manjim prihodima na način kada oni imaju isto ispod 200 tisuća kuna mi ih odterećujemo od obveze sufinanciranja glavnog ureda i ostavimo sredstvima na lokalnoj ravni kako bi oni njime mogli kvalitetno i dobro raspolagati. Ovaj sistem dakle, je jedan kompleksan sistem, mogu naglasiti da mi je drago da je naišao na interes u struci i naravno meni je drago da i saborski odbori su to temeljito proučili. Međutim, reći ću i to da evo, nakon 15 godina zbilja je vrijeme da naša glavna državna agencija koja se zove u ovom slučaju Hrvatska turistička zajednica bude usklađena sa svime onime što ovoga trenutka struka traži u turbulentnim vremenima koje su ispred nas, i ovakve promjene koje idu za činjenicom da im se daju nove zadaće kao što je upravljanje destinacijom, da im se daju i nove zadaće uskladbe sa privatnim sektorom i kvalitetnije promidžbe i da se ide na daljnju profesionalizaciju s u one promjene koje će nas dovesti do toga da hrvatski turizam, koji ja ću vas prisjetiti, ali i sebe i gledatelje čini 18% udjela u bruto nacionalnom dohotku koji čini strateški …/Govornik se ne razumije./… hrvatskog gospodarstva dobije i daljnju, ja bih rekao poticaj da bude konkurentan. A hrvatski turizam mora biti konkurentan ne zato što on to želi, ne zato što hoće, nego zato što to mora biti. Naime, 85 naših turista dolaze iz inozemstva, ti turisti mogu birati bilo koju drugu destinaciju na svijetu, vi sami znate da je turizam inače i grana u napretku i drugdje i da upravo ovakvim mjerama moramo radi na tome da konkurentnost hrvatskog turizma ni na koji način ne bude upitna, a ova vremena su upravo ta vremena koja naglašavaju potrebu ovakvog ujedinjenog pristupa javnog i privatnog sektora. Hvala. Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, Odbor za turizam? Izvjestitelji odbora, gospodin zastupnik Marin Brkarić. Izvolite.

4. prosinca 2008. razmotrio je Prijedlog zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma sa Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 27. studenog 2008. uz prijedlog da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskoga predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za turizam raspravi je predmetni Konačni prijedlog zakona na temelju članka 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo i to posebice u području koje se odnosi na utvrđivanje i praćenje provedbe turističkog razvoja Republike Hrvatske. Na temelju uvodnih izlagatelja predstavnika predlagatelja i predstavnika odbora utvrđeno je da su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i …/Govornik se ne razumije./… financijskim zakonima koje je donio 1991. godine a prilagođeno ovom teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske 1994. godine, stvorene pretpostavke za izgradnju i djelovanje sustava turističkih zajednica i nacionalne turističke organizacije koja se temelji na dugoj tradiciji i gotovo 150-toj obljetnici prvih organizacijskih oblika u hrvatskom turizmu. Tijekom 15.-godišnjeg djelovanja u Republici Hrvatskoj i to na načelima neprofitabilnosti, ne političnosti i demokratičnosti kao i rada od opće koristi ovaj sustav je pokazao svu svoju važnost i učinkovitost u području poticanja, unaprjeđenja i promocije naše turističke ponude. su tijekom provedbe spomenutih zakona došle do izražaja određene neusklađenosti pojedinih odredaba u odnosu na stečeno iskustvo a osobito potreba bolje koordinacije unutar sustava turističkih zajednica, učinkovitijih formuliranja programa turističke promidžbe a i transparentnijeg korištenja sredstava i boljeg nadzora nad financijskih poslovanja tih zajednica. Na temelju provedene rasprave može se ustvrditi da je došlo do izražaja veliko nezadovoljstvo članova odbora kao i negodovanja iz pojedinih turističkih zajednica zbog činjenice da se ovaj zakon zakon koji je od velike važnosti ne samo za razvoj hrvatskog turizma već i za njegovo pozicioniranje na međunarodnom turističkom tržištu, donosi u hitnom postupku. Iz tog je razloga odbor zauzeo stajalište da se uputi prijedlog predlagatelju da razmotri mogućnost da se ovaj zakon donese u redovitom postupku kako bi se mogla ostvariti što kvalitetnija rasprava, a različiti čimbenici što sudjeluju u stvaranju hrvatskog turističkog proizvoda mogli izraziti svoja mišljenja i prijedloge. Nakon uopćene rasprave Odbor za turizam Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma uz 8 amandmana. Ukoliko je potrebno ja ću ih pročitati ali imamo ih u pisanom tekstu. I s obzirom da se zajednički raspravljaju i ostali zakoni o boravišnoj pristojbi i članarini ja ću pročitati samo kraj da je nakon provedene rasprave Odbor za turizam što se tiče Zakona o boravišnoj pristojbi većinom glasova; 8 za i 1 protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o boravišnoj pristojbi uz 18 amandmana i što se tiče Zakona o turističkim članarinama Odbor za turizam jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da se donese Zakon o turističkim članarinama u turističkim zajednicama uz 3 amandmana. Amandmane imamo svi u zapisnicima odbora. Hvala. Hvala lijepa. Prekidam raspravu. Nastavljamo u 15 sati. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Gari Capelli i gospodin zastupnik u ime Kluba HNS-a Goran Beus-Richembergh i tako dalje.